Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku: - Prijedlog zakona o usklađivanju mirovina ostvarenih nakon 1. siječnja 1999. godine. – Predlagatelj Klub zastupnika HSS-a, Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. U ime predlagatelja poštovani zastupnik Zvonimir Sabati će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Predstavnik ministarstva, kolegice i kolege iako nas nema baš jako puno, ali ostat će u fonogramu zapisa valjda i određeni trag da se vodila rasprava. Bilo bi puno bolje da je to vođeno u jutarnjim satima pa da ukupna hrvatska javnost bude informirana o nastojanju kluba Hrvatske seljačke stranke da se riješi jedno od krucijalnih, možda i najvažnijih pitanja koja muče naše umirovljenike. Mi smo kao klub HSS-a uputili u saborsku proceduru, kao što i vidite 1. lipnja dva zakonska prijedloga kojima se predlaže rješavanje niza nepravde koje su učinjene prema umirovljenicima. Možda dozvolite ipak nekoliko rečenica uvodnih, važnih da bi se što bolje usredotočili na ovu problematiku. Naime, mirovinska je reforma započela je praktički donošenjem Zakona o mirovinskom osiguranju 1998. godine, a zakon koji se primjenjuje od 1. siječnja '99. godine. Upravo zbog toga je potrebno da se vratimo samo tih 8 godina unazad i podsjetimo se da je tada nova reforma mirovinskog sustava izazvala doista veliko zanimanje, ali isto tako i velika očekivanja. Očekivalo se da će novi mirovinski sustav donijeti financijsku stabilnost ukupnog mirovinskog sustava i osigurati bolji položaj, bolji materijalni položaj svih umirovljenika, neovisno o razdoblju u kojem ostvaruju mirovinu. Danas međutim možemo sa žaljenjem konstatirati da očekivanja doista nisu ispunjena. Broj umirovljenika je povećan, materijalni položaj umirovljenika nije poboljšan, broj zaposlenih ili osiguranika nije povećan, ukinuto je niz dotadašnjih prava, prije svega tzv. socijalna prava, govorim o tadašnjem naravno zakonu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na zaštitni dodatak, pravo djece sa smetnjama u psihološkom ili fizičkom razvoju s odgovarajućom novčanom naknadu, prava na novčanu naknadu invalidima rada kao i pravo na promjenu radnog mjesta. Dobro je također znati da danas socijalnu košaricu, a to je prema službenim podacima 6 tisuća 270 kuna za četveročlanu obitelj, prema podacima koje vode sindikati. Prosječno isplaćena plaća pokriva 70,27% socijalne košarice. Prosječno isplaćena mirovina pokriva samo 30,5% takve košarice, a ako se u razmatranje uzimaju samo novi umirovljenici tada ona, tada takva prosječna njihova mirovina pokriva samo 20% socijalne košarice. Država možda i nesvjesno prekrcava obaveze za umirovljenike na zaposlene koji u obitelji izdvajaju na taj način dva doprinosa za mirovinsko osiguranje, klasični za sebe naravno iz plaća i drugi za svoju obitelj, za očeve i majke da mogu preživjeti. Dakle položaj je umirovljenika sve lošiji. Nastavi li se s ovim trendom umirovljenici će uskoro imati mirovine ispod tisuću kuna, što samo potvrđuje tezu da redovne mirovine realno padaju. Zbog toga nije neobično što gotovo 70% umirovljenika prima zaštitni socijalni dodatak na svoje male mirovine. Prosječna mirovina je i više nego duplo manja od prosječne mirovine u Europskoj uniji, a cijene i troškovi života kod nas nisu manji od istih u toj uniji kojoj se sve više približavamo. Još će teži biti položaj umirovljenika. Za razliku od onih koji su svjesni problema i imaju mehanizme da isprave te nepravde, ali za sada ništa ne čine HSS smatra da su problemi rješivi i nudi jedno od mogućih rješenja. Zbog toga traži podršku prije svega umirovljeničkih udruga koje su nam i u 6. mjesecu dale i i službeno javnu potporu i sindikata, sindikati su nam dali u 7. mjesecu potporu, a isto tako tražimo i podršku parlamentarnih stranaka. Kao potreba tog našeg razmišljanja govori činjenice da je Vlada uočila te nepravde i o tome se u javnosti sve više govori. Ali da budem iskren, nismo sigurni da se to čini s namjerom sustavnog rješavanja i ispravljanja nepravde. Vjerujemo da je to ipak samo dio predizborne kampanje. Vidjet ćemo. Zašto imamo pravo tako misliti? Pa prije svega zato jer je Vlada još u veljači 2005. godine formirala radnu grupu za izradu prijedloga rješavanja nepravdi prema umirovljenicima koja se listopada te godine sastala jedanput, a drugi sastanak su imali u ožujku ove godine s premijerom Sanaderom kada su uključili u rad radne grupe i predstavnike sindikata. Do danas nisu imali ni jedan Hrvatska seljačka stranka je doista prva stranka koja je u javnosti predstavila jedan od modela kako riješiti postojeće nepravde. Kao što sam već i rekao doista smo imali niz sastanaka, od lipnja koordinacije umirovljeničkih udruga, koordinacija sindikalnih središnjica. Isto tako moram reći da smo i tražili podršku javnosti putem ankete, ankete koja je do sada potpisalo, popunilo ljudi, dakle ne samo umirovljenika nego i nezaposlenih i studenata i umirovljenika. I ogroman broj njih podržava ove prijedloge i smatra da su korisni i dobri. Upravo zbog toga, kao što sam već rekao tražimo podršku i parlamentarnih stranaka. One stranke koje su dale podršku njima se zahvaljujem. Na svim tim zajedničkim sastancima iznijete su i neke primjedbe, a predložene prijedloge koje smo uzeli u razmatranje i spremni smo ih djelomično ili u cijelosti uvrstiti u naše zakonske prijedloge. To samo po sebi znači da Hrvatska seljačka stranka ne traži ekskluzivitet na tu problematiku, već smo spremni to rješenje ponuditi i ostalim parlamentarnim strankama, a vjerujemo još uvijek nije kasno da to može uzeti u razmatranje i Vlada Republike Hrvatske, odnosno radna grupa. No, svi su dobili na svoje saborske klupe mišljenja Vlade i o jednom i o drugom našem zakonskom prijedlogu koje je negativno. No, ali o samom mišljenju ću nešto kasnije. Znamo da postojećim prijedlozima zakona ne rješavamo sve nepravde, ali nam je glavna ideja bila kako da s što manje zahtjeva u postojećem zakonu obuhvatimo najveći broj umirovljenika, odnosno kako da s minimumom intervencija ne bismo znatno narušili reformu mirovinskog sustava. Sada nešto malo i o samom prijedlogu zakona. Zakon o mirovinskom osiguranju za izračun mirovine koristi formulu baziranu na osobnim bodovima koje ovise o ukupnom mirovinskom stažu i zboru svih mjesečnih plaća samo korisnika mirovine, te o aktualnoj vrijednosti mirovine. Članak 81. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju neposredno određuje način izračuna aktualne vrijednosti mirovine i do sada je upravo taj stavak dva puta mijenjao, a prve izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju određuje usklađivanje aktualne vrijednosti mirovina na način da se uzima samo stopa rasta prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, a druge izmjene i dopune uvode stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u odnosu na stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, odredbe koje su i danas na snazi. To samo ukazuje da je upravo ta aktualna vrijednost mirovine bila jedan od najvažnijih faktora za konačan izračun mirovina. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 99. godine utvrđena je početna aktualna vrijednost mirovine, 35,16. Tu je učinjena značajna pogreška po mišljenju kluba Hrvatske seljačke stranke jer se u ukupnu masu nije uzimao iznos mirovina kako je presudio Ustavni sud 12. svibnja 1998. dakle prije donošenja Zakona o mirovinskom osiguranju. Dodatna pogreška je učinjena zbog toga što se za izračun aktualne vrijednosti mirovine uzima masa svih ostvarenih mirovina iz ranijih razdoblja. To se odnosi na posebno niske invalidske i obiteljske mirovine iz ranijih razdoblja, koje su osjetno umanjile ukupnu masu isplaćenih mirovina, a daleko bi pravednije bilo da se izračun mirovina računao na temelju mase ostvarenih mirovina, odnosno umirovljenika koji su prvi puta ostvarili mirovinu u 98. godini. Po mišljenju relevantnih stručnjaka Vlada je tada odabrala najlošiju varijantu za umirovljenike. Zbog takvog pristupa izračunata je manja početna aktualna vrijednost mirovine što je automatizmom smanjilo mirovine novim umirovljenicima koji su po prvi puta ostvarili mirovinu nakon 1. siječnja 99. Mirovine starijih umirovljenika koji su ostvarili mirovinu do 31. prosinca 98. preračunate su u osobne bodove i ta je razlika u iznosima mirovine između starih i novih umirovljenika stvorena s primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju osnovi aktualne vrijednosti mirovine zadržana je i danas tako da bi jednostavnim ili jednostranim kako god hoćete, povećanjem aktualnih vrijednosti mirovina ta razlika ostala ista. Upravo iz tih razloga predložili smo ovaj zakonski prijedlog, pa prvo da se osvrnem nešto na sadašnji zakon, dakle prijedlog zakona o usklađivanju mirovina ostvarenih nakon 1. siječnja 99. On se odnosi prije svega na nove umirovljenike. Ovim zakonom izjednačavaju se mirovine novih umirovljenika s mirovinama starih umirovljenika na način da se korisnicima mirovina koji su po prvi puta ostvarili mirovinu od 1. siječnja 99. do 31. prosinca 99. povećava mirovina za 7%, a za svaku godinu iza 1999. godine povećava se mirovina za daljnjih 2% tako da se korisnicima mirovina koji su po prvi puta ostvarili pravo na mirovinu od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006. povećava mirovina za 21%. Razlika u iznosima mirovina isplaćivala bi se u četiri jednake rate u 2007. i 2008. godini, dakle govorim o na neki način polugodišnjoj isplati. Ovaj prijedlog zakona se odnosi na oko, na preko 320 tisuća novih umirovljenika koji su to pravo ostvarili po novom Zakonu o mirovinskom osiguranju donijetom 98. godine. to znači da umirovljenik koji je ostvario mirovinu početkom 2000. godine s oko 2.000,00 kuna mirovine, danas bi mu mirovina bila veća za 9% ili preciznije oko 2.960,00 kuna. To si svaki umirovljenik lako može provjeriti. No, po nama u klubu HSS-a je možda važnija spoznaja da se zakonom utvrđuje i isplata razlike mirovina koju je umirovljenik zbog novog Zakona o mirovinskom osiguranju ostvario manju nego da je to pravo ostvario po tadašnjem starom zakonu. Konkretno to znači da je umirovljenik svake godine i svaki mjesec u godini do danas dobivao manju mirovinu za 9% kao i svaki porast mirovine koji je bio manji zbog toga. Ta razlika se do sada samo zbraja i iznos razlike nije beznačajan. Za navedeni primjer, dakle 2000. godina znači da bi taj umirovljenik dobio razliku od oko 16 tisuća koja bi se isplatila u četiri jednake rate što znači da bi na kraju krajeva ako se to pokuša nekako drugačije prevesti, da bi svaki umirovljenik polugodišnje dobio oko 4 tisuće kuna ili recimo mjesečno veću mirovinu za 670 kuna u sljedeće dvije godine. Ovo usklađivanje mirovina ne odnosi se na korisnika mirovina koji su ostvarili mirovine po posebnim propisima, za korisnike mirovina poljoprivrednih osiguranika kao i za korisnike obiteljske mirovine čija je mirovina ostvarena poslije smrti korisnika mirovine koji je mirovinu ostvario prije 1. siječnja 1999. Naime svima je poznato da Hrvatska seljačka stranka je već dala u proceduri i predlaže uvođenje tzv. nacionalne mirovine koja bi se odnosila naravno prije svega na poljoprivrednike, ali taj prijedlog zakona je ovako i onako već odbijen pa će HSS vjerojatno u budućem razdoblju izaći sa nekakvim novim prijedlogom. Mišljenje Vlade je negativno, to sam već rekao uvodno samim time što Vlada ne prihvaća ovaj zakonski prijedlog, dozvolite da komentiram samo nekoliko argumenata koji se iznose u mišljenju. Te argumente sam u ime predlagatelja iznio i na odboru nisam baš siguran da ćemo takve argumente čuti isto tako i ovdje. Broj jedan, znači ja ću komentirati negativno mišljenje Vlade. Vlada misli da predloženo povećanje mirovina temelji se na zapažanju predlagatelja, da su mirovine novih umirovljenika niže od mirovina starih umirovljenika. Znači to je zapažanje predlagatelja, tako misli Vlada da su mirovine novih umirovljenika manje od mirovina starih umirovljenika. To nije moje zapažanje, to nije zapažanje mojih kolega iz kluba Hrvatske seljačke stranke, to je realnost. Ispada kao da smo do tog zaključka o razlikama mirovina novih i starih umirovljenika došli na pamet. Osobno sam napravio vlastiti sustav anketiranja i istraživanja na preko stotinjak umirovljenika i uspoređivao usporediva radna mjesta i došao do podataka da su mirovine novih umirovljenika iz godine u godinu niže za razliku od Vlade ja sam sigurna u ovo o čemu govorimo već duže vrijeme. Neka Vlada uvjeri primjerice učitelje umirovljene nakon '99. zapravo zapravo oni niti ne znaju kako imaju velike mirovine i da njihovi kolege koji su ostvarili mirovinu prije 1. siječnja '99. u stvari imaju iste mirovine kao i oni. Problem taj uvjeravanja određene populacije umirovljenika nije problem Hrvatske seljačke stranke, to je problem Vlade Republike Hrvatske. Drugo, Vlada dodatni argument govori da posljedice produžavanja obračunskog razdoblja na visinu mirovina razlikuje se u pojedinačnim slučajevima, a negativne posljedice su neznatne za osiguranike s ravnomjernim plaćama. Opet ću uzeti za primjer usporedive plaće. Male plaće učitelja i samo niske mirovine učitelja, bez obzira starih ili novih. Valjda su učitelji imali ravnomjerne ali male plaće i razlike u mirovinama nisu u pojedinačnim slučajevima već generalno, a to znaju i osjećaju upravo takvi umirovljenici. Treće, Vlada nadalje kao argumenat veli da korekcije iz ovog prijedloga zakona u pogledu povećanja mirovina da bi se izjednačio položaj novih i starih umirovljenika Vlada Republike Hrvatske smatra neodrživim. Vlada ne veli da je prijedlog zakona loš, već da je neodrživ, odnosno indirektno govori da ne postoje novi i stari umirovljenici. To se govori u mišljenju Vlade. Četvrto, dodatni argument koji iznosi Vlada. Ovim prijedlogom zakona narušavaju se odnosi među mirovinama ostvarenih u različitim razdobljima. Ova konstatacija je pomalo smiješna. Ispada da ćemo našim prijedlogom zakona narušiti odnose koji su sada po mišljenju Vlade valjda dobri dobri ili idilični. Upravo suprotno, Hrvatska seljačka stranka je dokazala da su odnosi među umirovljenicima narušeni i našim prijedlogom zakona želimo ispraviti te nepravde. Peti argument koji Vlada nanosi za negativno svoje mišljenje. Predloženi postoci povećanja mirovina određeni su paušalno. Preciznije da velim ovi su postoci utvrđeni na temelju mog vlastitog istraživanja, ali isključivo i jedino iz razloga jer nisam dobio nikakve mjerodavne podatke od nadležne institucije dakle od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Međutim, moram reći da sam obavio niz neformalnih razgovora i moje kolege i ja, i da smo došli do podataka da se ti podaci bitno ne razlikuju od službenih, vrlo su tu negdje blizu. Upravo zbog toga da bismo dobili te precizne podatke, neka ovaj Sabor obveže Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje da nam dostavi precizne podatke i u drugom čitanju, evo klub HSS-a će prihvatiti vjerodostojne, precizne podatke koje predlaže Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. I šesti argument koji Vlada iznosi za negativno mišljenje je argument o načinu financiranja. Zašto bi se financiralo iz državnog proračuna? I doista, komentar na ovaj argument Vlade neću iznijeti. Opravdanje da za ispravljanje tih nepravdi nema novaca, nije jednostavno točna. Jer upravo prema našem izračunu koji smo radili sami za usklađivanje tih razlika u mirovinama trebalo pa najviše 2 milijarde kuna koja bi se isplatile u četiri jednake rate kroz sljedeće dvije godine, 2007. i 2008. godine. To znači da bi se u jednoj godini morale izdvojiti manje od 1% državnog proračuna, a to svakako nije nepremostiva prepreka za tako velik i značajan problem. Posebno iz razloga što znamo i dopunske izvore. Primjerice i danas smo već govorili o zaštiti našeg ribolovnog ekološkog pojasa gdje se dnevno gubi i po milijun EUR-a. Pa da ne govorimo o crnom tržištu, duhanski proizvod, itd. Evo, na odboru je i predstavnica ministarstva, ovdje prisutna branila mišljenje Vlade. Vjerojatno će iste argumente iznijeti i ovdje. Međutim, ja neću jednostavno komentirati barem ne za sada te argumente, bar ne više, jer bilo je dosta rečeno već u ovom uvodnom izlaganju, jednostavno u ime predlagatelja kluba Hrvatske seljačke stranke tražimo podršku ovdje prisutnih parlamentarnih stranaka. i onih koje nema, koji nisu i ovdje. Znači tražimo podršku javnosti i parlamentarnih stranaka, sindikata umirovljeničkih udruga jer od njih smo i dobili većinom podršku, pa uđimo sa ovakvim prijedlogom zakona u drugo čitanje. A u drugom čitanju neka nam Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi precizno izračunate podatke, koliko su te razlike. Ponavljam, klub Hrvatske seljačke stranke će ih prihvatiti, ali smatramo da je to prvi ozbiljan korak koji želimo napraviti mi, a pozivamo i vas da ispravimo nepravde prema novim umirovljenicima. Evo zato vas pozivam da podržite ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Ruža Lelić, izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnik Sabati je rekao da je zakonom koji je stupio na snagu od 1. siječnja '99. ukinuto pravo na tuđu pomoć i njegu. To pravo nije ukinuto nego je prebačeno u socijalnu skrb i na takav način ja mislim da se olakšalo upravo korištenje tog prava. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Nema. Otvaram raspravu. Za klub HDZ-a, poštovani zastupnik Emil Tomljanović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Uvodno ću naravno naglasiti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne podržava, ne prihvaća Prijedlog zakona o usklađivanju mirovina ostvarenih nakon 1. siječnja 1999. godine, a koji prijedlog je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio klub HSS-a aktom od 1. lipnja 2006. godine. Naime, suština prijedloga odnosi se na povećanje mirovina za korisnike koji su prvi puta ostvarili pravo na mirovinu od 1. siječnja 1999. godine, a konkretno dakle suština prijedloga svodi se na sljedeće. Pod a: mirovine ostvarene u 1999. godini povećale bi se za 7%. Pod b: mirovine ostvarene u 2000. povećale bi se za 9%. Pod c: svake sljedeće godine taj postotak povećavao bi se za 2 postotna poena. I pod d: mirovine ostvarene u 2006. godini povećanje njihovo bi iznosilo 21%. Na ovakav način korekcije u pogledu povećanja, dakle usklađivanja mirovina, a da bi se izjednačio položaj, pod navodnike "novih" u odnosu na stare umirovljenike uistinu je neodrživ. Ima elemente paušalnosti ili nesistematičnosti, a možda to i najbolje proizlazi iz samog teksta obrazloženja predlagatelja u onoj točki 3. dakle ocjena i izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona. Naime, citirat ću iz samog obrazloženja predlagatelja. Dakle predviđana su sredstva između 1 i pol do 2 milijarde kuna u dvije godine za usklađivanje mirovina, ali precizne podatke treba utvrditi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kada se izuzmu umrli korisnici prava u tom razdoblju ili oni koji su to pravo u međuvremenu ostvarili temeljem drugih propisa. Dakle, nedostaje analitički pristup potrebnim pokazateljima i kvantifikacijom svih posljedica za predložene promjene. Osim toga treba napomenuti da radi ublažavanja razlike između mirovina ostvarenim do i nakon primjene Zakona o mirovinskom osiguranju, dakle od 1. siječnja 1999. godine uveden je postupni prijelaz na novi način izračuna mirovina za tri godine godišnje sa 10 najpovoljnijih godina na cijeli radni vijek nakon 2009. godine. Međutim, same izmjene, odnosno zakonska rješenja, konkretna zakonska rješenja neprihvatljiva su i nepovrediva uistinu iz sljedećih razloga. Prvo, radi se o posve drugačije pristupu sustavu mirovinskog osiguranja od postojećih pa u izloženom smislu sam prijedlog ne samo neusporediv već i neprihvatljiv. Drugo, narušava se koncept provedene mirovinske reforme. Treće, narušavaju se odnosi među mirovinama ostvarenim u različitom razdoblju. Četvrto, predloženi postoci i visine povećanja određeni su paušalno. I pet, predloženi izdaci trebali bi se financirati direktno iz državnog proračuna što je neprihvatljivo jer se radi o pravima iz mirovinskog osiguranja koji se trebaju financirati doprinosom naravno osiguranika u ovom sustavu mirovinskog osiguranja. Shodno svemu izloženom Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne prihvaća predloženi, izmjene i dopune predloženog Zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HSS-a, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pa evo još nekoliko rečenica vezanih uz ovaj Zakon. Pa mislim da svi umirovljenici sa ispunjenim jednakim mirovinskim uvjetima trebali bi biti u istom položaju. Da se ne dogode nepravilnosti zakidanje umirovljenika koji u sebi sadrže određene nezakonitosti pa čak i protuustavnosti. Činjenica je da su mirovine ostvarene do 1. siječnja '99. godine u prelaznom obračunskom razdoblju niže od mirovina koje su pod istim uvjetima staža i plaća ostvarene do 31. prosinca '98. godine. Prema tome, uvaženi kolega je prije mene rekao da su neke stvari nemoguće da se izvedu i više se koncentrirao na raspravu kako sanirati taj dio vezan uz izvoz sredstava. Mislim da se svi zajedno moramo složiti da je cijela stvar ovdje, bitno je da se ukine nepravda koja postoji, koja je definitivna, koju nitko ne može osporiti. Zakonskim odredbama posebnim metodama i izračuna mirovina stvorena je značajna razlika u mirovinama za osiguranike koji su pravo na mirovinu ostvarili prije i poslije 1. siječnja '99. godine. Dosadašnje izmjene i dopune zakona pokazuju da upravo aktualna vrijednost mirovine bila najvažniji faktor za konačan izračun mirovina. Odlukom Vlade RH o aktualnosti vrijednosti mirovina od 1. siječnja utvrđena je početna aktualna vrijednost mirovine u 35,16. Tu je učinjena značajna pogreška jer sveukupnu masu nije uzimao iznos mirovina kako je presudio Ustavni sud 12. svibnja '98., dakle prije donošenja Zakona o mirovinskom osiguranju. Dodatna pogreška je učinjena zbog toga što se za izračun aktualne vrijednosti mirovine uzela masa svih ostvarenih mirovina iz ranijeg razdoblja, bi pravednije bilo da se za izračun mirovine računa na temelju mase ostvarenih mirovina, odnosno umirovljenika koji su po prvi puta ostvarili mirovinu u '98. godini. Po mišljenju relevantnih stručnjaka Vlada je tada odabrala najlošiju varijantu za umirovljenike. Zbog takvog pristupa izračunata je manja početna aktualna vrijednost mirovine što je u tamatizmu smanjilo mirovine novim umirovljenicima koji su po prvi puta ostvarili mirovinu nakon 1. siječnja od 7 pa do današnjih 21%. Mirovine starih umirovljenika koji su ostvarili mirovine do 31. prosinca preračunate su u osobne bodove i ta razlika u iznosima mirovina između starih i novih umirovljenika stvorena primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju po osnovi aktualne vrijednosti mirovine zadržana je i danas tako da bi se jednostavnim povećanjem aktualne vrijednosti mirovine ta razlika ostala ista. Stvorena je naime stvarna podjela na stare i nove umirovljenike koji primaju manju mirovinu za isti broj godina radnog staža i istim primanjima u odnosu na stare umirovljenike. Situacija će 2008. godine biti još nepovoljnija za nove umirovljenike i sadašnji gotovo i 400 tisuća aktivnih radnika tako da se predviđa čak i 25% manja mirovina od one koju primaju stari korisnici mirovina. Za potrebu ovog Zakona potrebna su dodatna sredstva koja se moraju osigurati u državnom proračunu 2007., 2008. godine. U mišljenju Vlade o Prijedlogu zakona stoji da su upitne odredbe prema kojima bi se izdaci primjenom Prijedloga zakona financirali iz državnog proračuna. Ako Vlada ima bolji prijedlog da se umirovljenicima koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. siječnja '99. pa do 31. prosinca 2006. izračuna i isplati razlika na neki drugi način. Dapače, brojne su nepravilnosti, propusti pa možda i zlouporabe i sve bi to trebalo provjeriti, ispraviti i naravno otkloniti a da bi se to moglo treba najprije političke volje da se svjesno i studiozno provede mirovinsko invalidska reforma koja će biti pravedna prema svim građanima Hrvatske. Obiteljska mirovina, mirovina poljoprivrednika i malih obrtnika, najviše i najniže mirovine, zaštitni dodatci, inozemne mirovine, razlikovanje mirovinskih reformi od politike socijalne skrbi. Možda bi prije unošenja reda i pravednosti u naprijed navedeno trebalo provesti tematsku raspravu o gospodarskoj politici iako gospodarski rast traje već godinu i pol no možda bi se analizirajući to moglo nešto i ubrzati jer za naše prilike taj rast svi se slažemo nije dostatan. Kreativna rast zasnovan na proizvodnji mislim da je to ono o čemu bi svi trebali raspravljati. Mislimo da je to i preduvjet za pravednu mirovinsku reformu ali i socijalnu politiku. Ne smije se izgubiti iz vida profitno socijalna ravnoteža i socijalna kohezija. Svi se žale da je nestao 7 sloj, da je malo bogatih a nažalost mnogo siromašnih. Premale mirovine znatno manje od zarađenih i da li je to motivacija za određenu situaciju koja nam je potrebna ukupno u gospodarstvu. Mislim da ovdje moram još jedanput napomenuti ono što već Vlada je nekoliko puta odbila, vezano je uz mirovinu a ne uz ovo usklađivanje a radi se o nacionalnoj mirovini za seljake, gdje gotovo evo već unazad nekoliko godina kako smo ovdje u Parlamentu mislim da je po treći puta odbijen naš prijedlog gdje se radi jedna velika nepravda za gotovo 100 tisuća naših građana prvenstveno poljoprivrednika koji nažalost ne mogu sudjelovati ni ovom usklađivanju jer nikakve mirovine nemaju. Nadamo se da će idući puta ovaj naš prijedlog preći u ovom Parlamentu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Pa vrlo kratko. Naime, uvaženi kolega je netočno naveo da sam se usprotivio eventualnom ispravljaju nepravdi. Ja se apsolutno tome nisam usprotivio, ja sam dakako ustvrdio da se ovakvim konkretnim načinom predloženim izmjenama i dopunama zakona one neće otkloniti. Naprotiv postoji opasnost da se one u određenim segmentima čak još više prodube. Poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi kolegice i kolege. Gospoda iz Vlade. Prijedlog Zakona o usklađivanju mirovina ostvarenih nakon 1. siječnja 1999. godine u svakom slučaju treba pozdraviti kao prijedlog koji daje jedno od rješenja za usklađivanje mirovina tzv. novih umirovljenika. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 1999. godine, utvrđena je početna aktualna vrijednost mirovine 35,16. Aktualna vrijednost mirovine utvrđuje se za svako polugodište tako da se aktualna vrijednost mirovine uskladi po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa troškova života u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Do sada je upravo taj stavak dva puta mijenjan a prve izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju 2004. godine određuju usklađivanje aktualne vrijednosti mirovine na način da se uzima samo stopa rasta prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj a druge izmjene i dopune 2005. godine uvode stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u odnosu na stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Odredbe koje su i do sada na snazi. To samo ukazuje da je upravo aktualna vrijednost mirovine bila jedna od najvažnijih kao faktor za taj konačni izračun mirovina. Tu je učinjena pogreška jer se u ukupnu masu nije uzimao iznos mirovina kako je presudio Ustavni sud od 12. svibnja '98. godine odnosno prije donošenja Zakona o mirovinskom osiguranju. Dodatna pogreška učinjena je zbog toga što se za izračun aktualne vrijednosti mirovina uzela masa svih ostvarenih mirovina iz ranijih razdoblja, posebno niske invalidske i obiteljske mirovine iz ranijih razdoblja koje su osjetno umanjile ukupnu masku isplaćenih mirovina a daleko bi pravednije bilo da se za izračun mirovina računao na temelju mase ostvarenih mirovina odnosno umirovljenika koji su prvi puta ostvarili mirovinu u 1998. godini. Po mišljenju stručnjaka Vlade, Vlada je tada odabrala najlošiju varijantu za umirovljenike. Zbog takvog pristupa izračunata je manja početna aktualna vrijednost mirovine što je automatizmom smanjilo mirovine tzv. "novim umirovljenicima" koji su po prvi puta ostvarili mirovinu nakon 1. siječnja 1999. godine od 7% do današnjih 21%. Mirovine starih umirovljenika koji su ostvarili mirovine do 31. prosinca 1998. proračunate su u osobne bodove i ta razlika u iznosima mirovine između starih i novih umirovljenika stvorena s promjenom Zakona o mirovinskom osiguranju po osnovi aktualne vrijednosti mirovine, zadržana je i danas. Tako da bi jednostavnim povećanjem aktualne vrijednosti mirovine ta razlika ostala ista. Mi u klubu IDS-a zalažemo se i zalagati ćemo se za svaki prijedlog koji će u konačnosti izjednačiti mirovine novih umirovljenika sa onima koji su ostvarili mirovine do 1. siječnja 1999. godine pa predlažemo da ovaj prijedlog ide u drugo čitanje a da se do tada isprave sve nepravilnosti i nepravde prema novim umirovljenicima. (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče. Državna tajnice. Poštovane kolege i kolegice. Čitam u Ustavu u članku 1. između ostaloga u stavku 1. se kaže da je Hrvatska socijalna država. Onda u članku 3. se kaže da su jednakost između ostaloga, socijalna pravda, da ne čitam sva ostala načela, najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj su za tumačenje Ustava. Postavlja se pitanje a kakva smo mi to socijalna država, kakve su to jednakosti kod nas i socijalna pravda primjenjuje kad imamo očigledno nejednakost, socijalnu nepravdu a i u tom segmentu nije profunkcionirala socijalna država kada se za iste godine radno staža, za isti doprinose koji su se plaćali u mirovinski fond i za istu visinu plaća praktički ljudi kad odlaze u mirovinu nalaze u nepovoljnoj situaciji ili nejednakoj situaciji i tu je eklatantno da se ustavna načela nisu ispoštivala. I da se zapravo u takvoj situaciji dogodilo zahvaljujući i propustu zakonodavca, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske da umjesto da ostvarimo temeljna ustavna načela i što je još važnije mirnu i sigurnu starost našim građanima koji na temelju svog rada i svog doprinosa u uplate mirovinskog osiguranja, naglašavam osiguranje. To je uplata za osiguranje starosti trebaju imati jednaki položaj. Drugo što želimo jasno i nedvojbeno u ime Kluba reći. Nije ovo samo nepogoda, jedna od nepogoda koja je zahvatila umirovljenike. Nažalost pokazuje se da svi umirovljenici u Republici Hrvatskoj u zadnje tri godine iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu doživljavaju da im je prosječna mirovina i zajamčena mirovina sve niža i niža u odnosu na prosječnu plaću i zajamčenu plaću u Republici Hrvatskoj. I u takvoj situaciji je jasno kao posljedica da je njihov individualni i obiteljski standard odnosno mogućnosti ostvarivanja prosječnog standarda sve teži i teži i sve lošiji i lošiji. Naravno radi se o kategoriji starijih građana koji u svom standardu moraju računati i na liječenje i za ostvarivanje ostalih socijalnih prava za koje nažalost izmjenom pravnog sustava odnosno zakona koji reguliraju taj dio sve više i više teret prebacujemo sa sa društvene zajednice i države na pojedinca, na građane. Sve to zapravo imperativno zahtijeva da se ovo pitanje ispravi. Nema nikakve dvojbe da se mora ispraviti i pitanje je mudrosti čim prije to pitanje riješiti. Jer što se bude duže otezalo i odugovlačilo to će zapravo teret ispravka ove nepravde s jedne strane i s druge strane zahtjev zapravo za onim što je propušteno pa teret moralne odgovornosti zbog onih koji neće to doživjeti zbog propusta zakonodavstva biti veći i složeniji i teže će ga se nositi. Četvrto, nema diskusije niti dvojbe, može se raspravljati znate da li je ovako ili onako napravljena kompozicija rečenice. Koji od argumenata za to da je učinjena pogreška ova ili ona kako navode predlagatelji po redoslijedu bila prije možda ova ili ona, sasvim je svejedno. Oni su nabrojali neke iz kojih možda, koje su možda najočiglednije zbog koje je nastupila kao posljedica ovakva situacija po nove umirovljenike. Ali najporaznija je u svemu tome da je u prosjeku sad ovih kako se procjenjuje negdje oko 320 tisuća umirovljenika kako kažu predlagatelji se nalaze u poziciji da više od 20% ili do 2008. godine bi preko 25% imali prosječnu mirovinu manju nego što to imaju njihove iste kolege koji su otišli prije 1.1.1999. godine. Zašto? Šta učiniti? Nekakva procjena potrebnih sredstava da se ovo ispravi od 1. siječnja dakle ubuduće čak se ni ne ide u povrat sredstava zbog kojih su zakinuti ti umirovljenici zbog proteka zbog kojih ne primaju nego makar da se ubuduće ispravi, kreće se od 1,5 do dvije milijarde kuna. Znate kad se to preračuna po nacionalni brutoproizvod to znači da Hrvatska treba organizacijski poreznim, gospodarskim politikama i mjerama osigurati da se poveća samo za 0,8% nacionalni brutoproizvod u odnosu na sada važeći nacionalni brutoproizvod. I da to pokrije. A mi se stalno sporimo zapravo oko pitanja odnosa deficita nacionalnog bruto proizvoda a u, iz ovoga primjera je vidljivo koliko je važno povećavanje nacionalnog bruto proizvoda i s tim u vezi nacionalnog dohotka iz kojeg će se akumulirati sredstva za rješavanje socijalnih pitanja, ispravljanje socijalnih nepravda koje smo između ostaloga mi počinili. Pazite sad ne možemo govoriti o bivšem sistemu. Sad smo u igri mi. Na kraju krajeva u igri je ako hoćete i zakonodavno tijelo i zbog toga nema druge, nema druge mora se što prije ovo pitanje riješiti. Znate argumentacija koju u mišljenju Vlada iznosi, ja, nema nakon dobre analize i dobre argumentacija koje su kolege iz HSS-a u ime predlagatelja izložili vezano za takva stajališta Vlade, nema potrebe ni komentirati. Osim jednog koje iz cijelog mišljenja proizlazi. Svi argumenti iz tog mišljenja su dati ne da se odbije ovaj Prijedlog zakona koji je na dnevnom redu nego da se ne rješava ovo pitanje. E a to je ono što je apsolutno neprihvatljivo. I najveća vrijednost ovog Prijedloga zakona jeste da je ovo pitanje stavljeno na dnevni red u zakonodavno tijelo, u najveće predstavničko tijelo da se počne rješavati. Ponovo podvlačim, radi se o starijoj populaciji koja nažalost protekom vremena je sve manje i s druge strane odlaskom sve većeg broja naših građana u mirovinu zapravo se u isto vrijeme nominalno povećava. Postavlja se pitanje dokle nepravdu trpiti? Mišljenja smo da to ne smijemo učiniti i zbog toga ne samo što podržavamo Prijedlog ovog zakona da ide u drugo čitanje nego podržavamo i svaki drugi prijedlog koji će se u raspravi eventualno pojaviti oko mogućeg novog modela ili drugačijeg načina kako da se ovo pitanje riješi? Ali ono što je nesporno, ako hoćemo poštivati temeljna načela Ustava kao najviše vrednote našeg Ustavnog poretka o jednakosti i socijalnoj pravdi nema diskusije da za jednaki rad, jednako vrijeme provedeno na radu, jednako vrijeme uplaćenih doprinosa u mirovinsko i invalidsko osiguranje odnosno naš zavod i jednako obračun mora se imati jednaku mirovinu ako hoćemo priznati da jednakost postoji među građanima. Ne smijemo stvarati pravne propise koji će ih dovoditi u nejednaki položaj. Ne smijemo. Pogotovo ne smijemo ako je to posljedica toga da ih se dovodi u takvu situaciju da ugrožava njihovu egzistenciju i rješavanje njihovih temeljnih pitanja vezano za zadovoljavanje socijalnog, zdravstvenog pa i svakog drugog standarda tih naših građana. Još jednu stvar, znate neki mogu prigovoriti da je predlagatelj trebao osigurati za provođenje ovog Zakona sredstva. Predlagatelj je išao najbenevolentnijim načinom i rekao da to bude iz proračuna. Naravno Vlada kaže zašto iz proračuna? Pa i mi kažemo zašto iz proračuna? Neka Vlada nađe druga sredstva. Ali onda postavljamo vrlo ozbiljno pitanje ako već može naći druga sredstva zašto sad iz proračuna isplaćuje ukupnu mirovinu? Kad smo svjesni da iz doprinosa koje plaćamo ne možemo pokriti, alimentirati sredstva koja su potrebna za naše umirovljenike? A podizati doprinose u odnosu na ukupni dohodak ne možemo više ako hoćemo ostvariti kakav takav srazmjer sa okruženjem odnosno gospodarskim socijalnim sustavom iz okruženja. Prema tome posve je jasno da se moraju osigurati ova sredstva iz proračuna i ovdje se treba dodatno razmotriti mogućnost da li se može osigurati i dodatna sredstva koja će učinjenu nepravdu pokušati ublažiti već time da se i jedan dio tih sredstava retroaktivno osigura za povrat onoga što su umirovljenici zbog nepravednog zakona izgubili. Zadnju stvar što ću reći u vezi s ovim prijedlogom zakona. Smatramo ne samo da je pitanje moralnosti, nego pitanje zakonitosti i ustavnosti odbiti ovaj prijedlog zakona. On se ne smije odbiti, ako se poštuju temeljna načela Ustava. Mi možemo razgovarati o tome tko će ga pripremiti u konačnome prijedlogu, da li u ovakvome modelu. Uostalom u političkim raspravama sve stranke, i pozicija i opozicija govore kako ovo pitanje treba riješiti. Ali zašto to što govorimo na ulici, što govorimo pred medijem, na tribinama, na skupovima napokon nema pravo legitimiteta da se o tome otvoreno progovori tamo gdje mu je mjesto i gdje se treba i mora riješiti, a to je ova sabornica. Pa mi jesmo predstavnici građana. S obzirom da smo dobili ovaj prijedlog predlažem u ime našeg kluba da mi svi skupa podržimo da on ide u drugo čitanje i da do drugog čitanja se pokuša naći rješenje modaliteta. Ako postoji još bolje rješenje za umirovljenike mi ćemo ga rado podržati. I zadnju stvar koju ću reći u vezi s ovom situacijom. Hrvatska mora definitivno razmotriti odnos između radno ovisnog stanovništva, odnos između zaposlenih i onih koji su umirovljenici. Ne može i ne smije se dogoditi, kao što se nama dešava, da iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu ponovo prosječna mirovina pada. Mi moramo otvoriti postupak da u naredne 3, 4 godine dođemo u poziciju da mirovina dosegne barem 50% prosječne plaće, a ne da se sada vrte oko 41% i još dalje pada. I to je dodatno pitanje oko kojega mi moramo otvoreno sjesti i porazgovarati, a poglavito vodeći računa o demografskoj slici Republike Hrvatske i tendencijama koje su prisutne. Jer jednostavno starije stanovništvo ne može ići dalje. Ono je ugroženo. To je najugroženija populacija kod nas s obzirom na izvore prihoda koje imaju i mogućnosti. Da ne bi duljili mi ćemo podržati prijedlog ovog zakona ne radi se o izmjeni i dopuni zakona kao što je netko u ime kluba rekao. Radi se o novom zakonu, potpuno novom zakonu koji rješava jedno otvoreno pitanje, jednu rak ranu naše starije populacije i jednu moralnu mrlju koju je između ostaloga kreirao i zakonodavac donošenjem ovakvog zakona. I moraju ju on i ispraviti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem, izvolite, ja čekam, gledam. Izvolite. U ime predlagatelja, uvaženi zastupnik Sabati. Ispravak netočnog navoda, oprostite. Uvaženog kolegu i potpredsjednika Hrvatskog sabora bi ispravio u netočnom navodu kada je kazao da je Vlada dala ovakvo mišljenje da se ovakav, da se ovo pitanje ne riješi. To nije točno. Vlada je dala ovakvo mišljenje da se, i tu se slažem s vama da se konkretni prijedlog zakona, ne izmjene i dopune zakona, ne riješi, dakle na ovakav način. Vlada će se morati jednostavno uhvatiti u koštac sa ovim pitanjem, pa u krajnjoj liniji svih ovih i ustavnih razloga koje ste vi napomenuli. Ali ne na ovakav način, ne na ovakav konkretan prijedlog i zato je dala ovakvo mišljenje, a ne da problem ne rješava. **Milinović, Darko Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Možda je zapravo i dobro što ovako u smiraj dana raspravljamo o ovom problemu, pa da i pravo stanje stvari i ne i ne dopire u pravom smislu riječi do onih koji se to najviše tiče, do umirovljenika, jer ukoliko manje znaju ukoliko smo malo zainteresirani za njihov problem toliko je i bolje. Što zapravo reći o ovoj agoniji koja predugo traje? Zbog čega bi ja to nazvati agonijom? Zbog toga jer brigu o onima koji su u mirovini i onima koji mirovinu trebaju dočekati za godinu do dvije mi nismo riješili kvalitetno tamo još od početka '90.-ih godina. O čemu se naime radi? Imali smo plemenite ideje, imali smo dobre zakonske prijedloge. Međutim izvršenje svega operativa nam najbolje govori stanje u kojem smo danas. Podsjetit ću kod Zakona o privatizaciji mi smo se odlučili kako kod svake prodaje firme iz državnog portfelja punimo i mirovinski fond. Međutim nismo znali ograničiti raspolaganje dionicama u tom mirovinskom fondu. U vrijeme kada se je izgubio novac od uplata za oružje u Hrvatskoj, u vrijeme kada je nestao novac od prodaje društvenih stanova jednako tako su i nestale kvalitetne dionice iz toga fonda, a pojavile su se neke loše, jer je bilo pravilo da se može mijenjati dionica za dionicu po nominali, a koliko je njihova tržna vrijednost to nije važno. Tako da se mijenjala dionica tržne vrijednosti 100 ondašnjih maraka za onu koja nije imala tržnu vrijednost ili je simbolično vrijedila 1 marku. Znači to se događalo u razdoblju sve negdje do '95., '96. godine. Međutim, ostalo je ipak i nešto kvalitete u tome fondu. Ostala je Pliva o kojoj je toliko bilo riječi ovih dana. Međutim, sada više nema niti toga. Fond se je punio dividendom Plive ukoliko je mirovinski fond imao vlasništvo dionice, pa po tome logično da je dividenda uplaćivana u korist svih umirovljenika koji su bili u prvom stupu. I svi su oni na taj način konzumirali pravo na mirovinu i na eventualno povećanje Sada toga više nema, a vjerojatno uskoro neće biti niti INA-e ili ne znam privatizacije Elektroprivrede za narednih godinu do dvije pa je sve to i upitno. Neupitan je ovaj prijedlog koji iznosi HSS, a to je da obeštetimo one koji su neopravdano oštećeni za isplatu mirovina. Prijedlog je jako jednostavan, vratimo ono što je u proteklih 7 godina se dogodilo. Međutim ne želimo niti predlagati prijedlog o povratu duga umirovljenicima kao što je bio prethodni zakon zakon koji se upravo izvršava. Opće je poznato da se je 72% umirovljenika odlučilo, pod navodnicima, "za trenutačni povrat duga". Taj "trenutačni" govorim pod navodnicima, jer on se odnosi na razdoblje od dvije godine. Zbog čega su se oni odlučili za povrat duga na takav način ne treba niti objašnjavati. Svega 28% njih se je odlučilo za povrat duga kroz razdoblje od narednih 8 godina. Znači ako to … /Ne razumije se./ … sa nekom veličinom sto umjesto 100 kuna ti umirovljenici, njih 72% je dobilo svega 36 kuna. A ako gledamo da je 28% se odlučilo za razdoblje od 8 godina gdje je inflacija godišnja barem na razini 3% onda će i oni u tom razdoblju ostati oštećeni negdje za oko 25% kada prime taj povrat duga ili umjesto 100 kuna koje su trebali dobiti umirovljenici oštećeni za razdoblje na koje se odnosi taj zakon oni će dobiti 57 kuna. 43 kune je negdje isparilo. E vidite zato bi mi trebali što prije otvoriti ovu temu. Mene čudi da ona izaziva toliko malo interesa. Čudi me što se ne omogućava drugo čitanje jer evo ovdje je i klub HDZ-a energično protiv tog prijedloga zakona makar ja slušam premijera u medijima kako će taj ili sličan zakon ići iduće godine jer premijer Sanader je rekao da se nepravda treba ispraviti, međutim to će se napraviti iduće godine. Da li zbog toga što je iduća godina predizborna ili ne želimo pravovremeno rješavati taj problem, povjerenstva se sastaju u principu koja rješavaju probleme umirovljenika jedanput godišnje ili čak rjeđe od toga. Zapravo evo zbog toga smo mi i predložili ono što potpuno sigurno može prijeći u drugo čitanje jer smo mi problem detektirali. Mi smo predložili da se vrati točno za koje razdoblje i predložili smo čak model za koji ne tvrdimo da je idealan koliko bi se trebalo vratiti i komu. Interesantni su ti podaci i zabrinjavajući da u Hrvatskoj onaj koji duže radi će dobiti manju mirovinu i to je karakteristično čak i za najnižu mirovinu, jer i po kriteriju najniže mirovine ukoliko radite duže također što je vrlo neobično ćete dobiti manju mirovinu. Ja se pitam pa i HSS se pita, da li je potrebno u Hrvatskoj uvesti i garantiranu mirovinu. Ako je najniža mirovina socijalna kategorija, ja se slažem da je, to je neki životni minimum, ali vjerojatno bi trebala biti garantirana mirovina za one koji su išli 40 godina na posao pa taman da ništa nisu radili ali svako jutro se ustali u 7 i vraćali doma po podne oko 5 sati, bi trebali dobiti kvalitetnije rješenje a to je garantirana mirovina koja prema ovom zakonu se isplaćuje u obliku najniže mirovine, a ona je negdje oko 1.800,00 kuna, ja mislim 1.833,00 kune. Znači 40 godina rada, ustajanja svaki dan u 7 sati u jutro, vraćanje doma po podne u 5 i 1.800,00 kuna. To je problem koji poznajemo mi već dugo, međutim nismo ga spremni riješiti jer ne postoji politička volja. Ovdje se sada prepucavamo čija je ideja, čiji je prijedlog zakona, ići ćemo sa svojim prijedlogom koji će možda nuditi nešto drugačija rješenja ali zapravo mora rješavati isti problem, a taj problem se zove netko je oštećen, oštećen je onaj koji je radio i oštećen je onaj koji ima pravo da u što kraćem vremenu to vratimo. Tragedija je da u Hrvatskoj penzioner koji ide ove godine u mirovinu po tom zakonu će imati svega 28% prosječne plaće u Hrvatskoj. Kako to izgleda u Europi za koju se opet nadamo da bi mogli ući 29. godine, nam govore podaci za 15 zemalja Europske unije npr. iz 2003. godine. U prosjeku je to 78,60% njihove prosječne plaće. Jedna Austrija npr. koja nam je jako blizu, ima čak 88% plaće prosječnu mirovinu. Danska ima 68%, Francuska 78%, Italija 88%, a vidite Hrvatska je slična tome, jer ima isto osmicu, ali ima 28%. To je zabrinjavajuće pogotovo jer neke zemlje u tranziciji isto tako su osjetljive prema ovoj pojavi i uspjele su održati ritam i u Sloveniji to iznosi 70%. Pa zbilja bi trebali nešto činiti brzo, vrijeme je na izmaku. Previše uočavamo problem, previše politički govorimo, a negativne posljedice se događaju i nepravde su sve veće i veće. Pokušajmo vratiti ono što potpuno sigurno nitko to ovdje nije demantirao, pripada tim ljudima. Pokušajmo to vratiti čim prije. Napravimo jednu mini reformu, ako smo napravili veliku reformu mirovinskog sustava onda napravimo i mini reformu i da priznamo što smo pogriješili u toj reformi, pa nije grijeh priznati. Grijeh je ne ispraviti nepravde pogotovo ako se radi o ljudima koji su radili 40 godina i koji potpuno sigurno imaju pravo da ne budu socijalna kategorija nego da žive od svog minulog rada. Zbog svega tog ja predlažem da ovaj prijedlog zakona ide u drugo čitanje jer naprosto nema nikakvih razloga da ga odbijemo i da tehnički ne popravimo i dodamo još analize koje treba kako bi on bio i operativan i kako bi on bio primjenjiv od iduće godine, a ne tek da u predizbornoj godini razmišljamo da izađemo sa prvim čitanjem toga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. S ovim zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. **Šeks,